(Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника предлагам включване на нови точки в седмичната ни Програма – Проекти на решения за промени в комисии и делегации на Народното събрание, вносители са народните представители Драгомир Стойнев, Даниела Дариткова, Джема Грозданова, Искрен Веселинов и Валентин Касабов, като точка втора за днешното пленарно заседание. Поради големия обем на парламентарния контрол, предвиден за днес, предлагам парламентарният контрол да започне веднага след приключване на законодателната част на днешното заседание, като заседанието продължи до изчерпване на въпросите. Моля, режим на гласуване.

имате думата да ни представите Доклада. на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допуснат господин Румен Димитров – заместник-министър на културата.

относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.“ На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 12 септември 2019 г., беше разгледан Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Петър Миладинов – директор на Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, и Людмила Харизанова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки“. Законопроектът беше представен от господин Петър Миладинов. Проект „Традуки“ представлява Европейска мрежа за литература и книги за подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа. През последните 10 години български книгоиздатели и преводачи са получавали финансова подкрепа от програмата, но участието им в нея не е било постоянно, като самата програма не е много известна в страната. На 14 декември 2018 г. в София Анексът е подписан между Република България и организацията, управляваща Проекта – Фондация „Самуел Фишер“, Берлин. Присъединяването на България към Проекта „Традуки“ като равноправен член дава възможност за: подпомагане участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата; български автори да представят произведенията си на европейска сцена; популяризиране на българските автори и произведения чрез превод на разнообразни езици; разпространяване на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа. В съответствие с § 8 на Рамковото споразумение и т. „б“ от Анекса считано от 2019 г. годишният финансов принос на Министерството на културата на Република България към Проект „Традуки“ е 10 000 евро. Разходите са за сметка на бюджета на Министерството на културата за съответната година.

В резултат на проведено гласуване единодушно с 14 гласа „за“ Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Чеканска. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Уважаеми господин Иванов, имате думата да ни представите Доклада.

„Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София., № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На редовно заседание, проведено на 12 септември 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Анекса към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. Проект „Традуки“ представлява Европейска мрежа за литература и книги, в която участват пълноправно Федералното министерство за Европа, интеграцията и външните работи на Република Австрия, Министерството на външните работи на Федерална република Германия, Швейцарската културна фондация „Про Хелвеция“, „Култур Контакт“, Австрия (по възложение на Федералното канцлерство на Република Австрия), Гьоте институт, Фондация „Самюел Фишер“ (Берлин), Словенската агенция за книгата, Министерството на културата на Република Хърватия, Ресор „Култура“ в правителството на Княжество Лихтенщайн, Фондацията на Лихтенщайн за култура, Министерството на културата на Република Албания, Министерството на културата и информацията на Република Сърбия, Министерството на културата и националната идентичност на Румъния, Министерството на културата на Черна гора, Лайпцигският панаир на книгата и Министерството на културата на Република Северна Македония. На 14 декември 2018 г.

Това позволява българската страна и в частност книжният сектор – автори, издателства, литература, превод, библиотеки, панаири на книгата, да имат значителни предимства от присъединяването на България към Европейската мрежа „Традуки“ като равноправен член, а именно: подпомагане участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата; възможност за български автори да представят произведенията си на европейска сцена; популяризиране на българските автори и произведенията чрез превод на разнообразни езици; популяризиране на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.

Разходите са за сметка на бюджета на Министерството на културата за съответната година (2019 – 2020 г.). Споразумението подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Анекса към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.

Благодаря, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На свое заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на културата на Република България: господин Петър Миладинов – директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, и госпожа Людмила Харизанова – главен юрисконсулт в дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“. Законопроектът беше представен от господин Миладинов, който посочи, че Проект „Традуки“ представлява Европейска мрежа за литература и книги и има за цел да поощри интелектуалния обмен и диалога между Югоизточна Европа и немско говорящите страни. Присъединяването на Република България към Европейската мрежа „Традуки“ като равноправен член ще осигури значителни предимства на автори, издателства, библиотеки и панаири на книгата, като се подпомага участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата и се предоставя възможност на български автори да представят произведенията си на европейска сцена и да популяризират произведенията на българските автори чрез превод на други езици. Господин Миладинов отбеляза, че годишният финансов принос на Министерството на културата на Република България към Проект „Традуки“ е в размер на 10 000 евро и е за сметка на бюджета на Министерството на културата за съответната година (2019 – 2020 В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.“ уважаема госпожо Александрова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Има ли изказвания? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на Анекс към Рамково споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя процедура на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

за ратифициране на Анекса към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София., Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на

Уважаеми господин Председател, правя процедура приетият вчера на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържища,

1. Освобождава Донка Димова Симеонова като член на Комисията по културата и медиите. 2. Избира Анастас Маринов Попдимитров за член на Комисията по културата и медиите.“ Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция

Явор Руменов Божанков като член на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите. 2. Избира Жельо Иванов Бойчев за член на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите.“ Моля, режим на гласуване.

Представям следващия: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Моля, режим на гласуване.

Представям следващия: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

1. Освобождава Волен Николов Сидеров като член и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие. 2. Избира Милен Василев Михов за член и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.“ Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Освобождава Маргарита Николаева Николова като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония. 2. Избира Йордан Апостолов Апостолов за член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.“ Моля, режим на гласуване.

Представям следващия: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива. 2. Избира Валери Симеонов като член и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.“ Моля, режим на гласуване.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Десислав Чуколов като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. 2. Избира Александър Сиди като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.“ Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Новопостъпили питания за периода от 13 септември до 19 септември 2019 г.: Постъпило е питане от народния представител Корнелия Нинова към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката по националната сигурност, свързана с приемането на страната в Шенген. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 септември 2019 г. Постъпило е питане от народния представител Антон Кутев към Боил Банов – министър на културата, относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 септември 2019 г.

НИГЯР ДЖАФЕР: Първо трябва да връча тази внушителна папка с писмени отговори от: - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Николай Иванов; Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;

Христо Грудев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев и Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Пенчо Милков; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Михаил Христов; - Христов; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Христо Грудев; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Елхан Кълков, Имрен Мехмедова и Севим Али. Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарния контрол. На въпроси на народни представители пръв ще отговаря господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването. Въпрос към него ще постави Валентина Найденова относно вида на Националната здравноосигурителна каса и новите финансиращи субекти в националната здравна система осигурителни фондове или застрахователни дружества, в предложения нов модел на здравеопазването. Заповядайте, уважаема доктор Найденова, имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! По време на дискусия на кръглата маса, проведена на 15 юли тази година в НДК, на тема „Нов път на здравеопазването“ бяха използвани термини като „осигуряване“, „застраховане“, „осигурители“, „застрахователи“, „фондове“, „застрахователни дружества“ и така нататък. Възникна неяснота относно съответствието в управлението на публичните финансови ресурси за здраве с изискването на чл. 52 от Конституцията на Република България, където се използва терминът „осигуряване“, а не „застраховане“. Уважаеми господин Министър, как ще бъдат управлявани набраните задължителни финансови ресурси за здраве – само чрез Бисмарковия солидарен осигурителен модел, само чрез индивидуалното застраховане или чрез смесена осигурително застрахователна система, къде е началото и краят на единия, както и началото и краят на другия, при условията на демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, която Вие възнамерявате да направите? Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова. Господин Министър, заповядайте, имате възможност да отговорите на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Найденова, както е известно на 15 юли тази година на втора кръгла маса за реформа на здравноосигурителния модел представих за обсъждане втория етап от разработките за нов модел на здравеопазването Направих това предложение след проучване на практиките в Европейския съюз и след дискусия, която протече в няколко работни групи след първата кръгла маса през месец септември 2018 г. Основната цел на представения модел е да дава право на избор на пациента за следното: кой да управлява здравните му вноски; къде да се лекува при най-добрите условия на територията на страната; пълна информираност за обхвата и цените на медицинските услуги и лекарствата. Целта е да се въведе такъв модел, който да осигурява контрол върху качеството на услугите, да гарантира достъпност и финансова устойчивост. Основното при този модел е пълната демонополизация на Националната здравноосигурителна каса и въвеждането на здравните фондове – НЗОК и частните фондове. Същите ще се конкурират равнопоставено и следва да отговарят на всички изисквания за платежоспособност, финансова устойчивост и ще подлежат на регулация съгласно общия режим на европейското законодателство. Министерството на здравеопазването ще определя медицинските стандарти, контрола върху медицинските дейности и тяхното качество чрез Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Министерството на здравеопазването одобрява основния пакет от здравни дейности, който се съгласува със съсловните организации и се покрива от здравните вноски на българските граждани. Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска помощ, а съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и продължаващо обучение. Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания от пациентите. Не се предвижда промяна в размера на здравноосигурителната вноска, а лицата следва доброволно да изберат в кой фонд да се запишат. Националната агенция за приходите ще събира вноските на всички здравноосигурени лица и средствата от здравните вноски ще се разпределят ежемесечно към здравните фондове. Размерът на средствата ще е равен на броя на записаните във всеки фонд осигурени лица, умножен по усреднения размер на здравната вноска за всички здравноосигурени лица. Няма да има значение кой е платецът на вноската и за чия сметка се осигурява лицето. Моделът ще стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първият фонд или първите фондове. Уважаема доктор Найденова, поставеният от Вас въпрос включва трите възможни варианти на разходване на финансовите ресурси за здравеопазване – сега действащият модел, и представените варианти на двете кръгли маси. Кой от тези варианти ще бъде предпочетен, е въпрос, на който не бих искал да давам все още категоричен отговор, тъй като няма обществен и политически консенсус за избор на модел за финансиране и организация на здравеопазването. Надявам се на база на нашата работа върху средата и нормативната уредба, при която функционира сегашната здравна система, включително остойностяването на медицинските дейности, добрите европейски практики, които можем да заимстваме, и не на последно място по значение сближаване на позициите на политическите сили около един вариант, който да бъде подкрепен с консенсус на българските граждани, да бъде предложен работещ модел за по-добро здравеопазване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Доктор Найденова, заповядайте за реплика. избрали фондовия принцип както в частния сектор, така и по отношение на Националната здравноосигурителна каса, тъй като терминологията „застрахователи/застраховане“ твърде много обърка абсолютно всички. Искам да Ви обърна внимание на две неща, които на нас ни правят впечатление. Първо, по отношение на основния пакет. Вие казвате, че проучвате и се базирате на практиките на Европейския съюз. Знаете ли, че в Холандия самият пациент, отивайки при своя личен лекар, избира какво какво да бъде включено в основния пакет, който ще покрива със средствата, на които се осигурява? Спирам дотук. Поставям Ви го като въпрос, тъй като в един основен пакет има както час за профилактика, така и за лечебна дейност, така че техният опит мисля, че може да бъде използван. Второто, което бързам да Ви кажа. Значи ли това, че Националната здравноосигурителна каса ще остане като каса, а ще се пререгистрира като фонд, тъй като Вие приемате само фондовете, защото Касата е едно,

предполагам, че няма да променим позицията си, но виждам, че и Българският лекарски съюз също се замисли за последствията от една демонополизация на Касата и е против.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема доктор Найденова, правилно цитирахте модела в Холандия, но той е много специфичен и единствен по рода си в цяла Европа. Европа. Ние сме използвали практиката и опита на повечето, да не кажа на почти всички европейски държави, в които има многофондово финансиране, така че нашето не е изключение, а обратното – Холандското е изключение, това първо. Второ, Националната здравноосигурителна каса ще се лицензира и като застраховател, така че да има всички условия за конкуренция с останалите фондове. Няма да я оставим с ограничена дейност и да не може да влиза в конкуренция с останалите фондове – в това може да бъдете сигурни, нито ще допуснем в Националната здравноосигурителна каса да отидат

по които ще регулираме движението на пациентите в зависимост от всички критерии, които са свързани с него. Няма да има разделение по пол, възраст, заболявания, така че бъдете спокойна – Здравната каса ще бъде равностоен партньор с всички останали фондове. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Джевдет Чакъров относно възможностите за решаване на проблема с недостигащите общопрактикуващи лекари за така наречените неблагоприятни практики по критериите на Националната здравноосигурителна каса. Заповядайте, доцент Чакъров – имате думата. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ананиев, ние имахме възможността с Вас, и то на парламентарен контрол, нееднократно да

дисбаланс по отношение на общопрактикуващите лекари. За съжаление, нашата страна се нарежда на едно от последните места – само Гърция е след нас, по отношение на обезпеченост на населението на 100 хиляди жители с общопрактикуващи лекари, като в нашата страна цифрата е 64, в Гърция е 42.

е ситуацията и състоянието в някои области и градове. Например в Харманли има само един общопрактикуващ лекар, който е и педиатър, а другият личен лекар е прекратил практиката си. критичен недостиг на общопрактикуващи лекари има в Кърджалийско – обезлюдяването на селата, застаряващото население, но въпреки бонусите на местната власт

Особено критично е състоянието в община Крумовград, където от 17 практики, 11 са незаети, тоест само 6 са заети.

В разговори с кметовете от област Кърджали се обръщат и към Вас, и към Националната здравноосигурителна каса, да се направи необходимото с оглед на това това да има практики – общопрактикуващи лекари, изпълняващи своите задължения и функции на предния фронт на здравеопазването. С оглед на това моят въпрос към Вас е:

прие Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени места с регистрирани в регионалните здравни инспекции адреси с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на първична медицинска помощ. Методиката е съгласувана с Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

На национално ниво през 2018 г. е отчетено нарастване на заплатените средства спрямо предходната година. Договореният оптимален размер за 2019 г. за плащания за практики, определени като неблагоприятни, е в размер на 5 млн. лв. За периода януари – август 2019 г. Националната здравноосигурителна каса е заплатила 3 млн. 293 хил. 293 лв. За същия период на предходната година средствата са 3 млн. 189 хил. 238 лв. каса е отворена за обсъждане при разработване на новите методики за разпределение на тези средства през бюджетната година. В тази връзка очакванията са по време на преговорния процес рамков договор за медицински дейности за 2020 г. да бъдат обсъдени предложения, нови критерии за по справедлив начин на разпределение на средствата за работа при неблагоприятни условия. Същевременно бих желал да Ви информирам, че след широко обществено обсъждане на 23 юли 2019 г. беше одобрена и обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С разработеното изменение и допълнение на Наредбата се въведе ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с установените потребности от специалисти в страната и по региони. Предвидено е Министерството на здравеопазването да субсидира базите за обучение на местата, финансирани от държавата, по клинични специалности, като по този начин процесът по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда активно с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. Отчитайки необходимостта от стимулиране на интереса към придобиване на специалност „Обща медицина“, Министерството на здравеопазването направи промяна в условията за специализация в контекста на създадената възможност за субсидиране на базите за обучение, а именно – специализацията по Обща медицина вече се осъществява по общия ред за клинични специалности въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, с което ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията. Уважаеми дами и господа, считам, че за да бъде повишен интересът към специализацията по „Обща медицина“, е необходимо не само подобряване на условията за обучение, а и наличието на добра професионална реализация след завършване на обучението. За разлика от финансовите и материалните ресурси човешките не подлежат на механично или задължително териториално разпределение. За оптималното им преразпределение е необходимо създаване на благоприятна среда, предоставяща възможности и стимули, които да произведат в самите медицински специалисти желание за промяна на работното и населеното място. Такива стимули могат да бъдат създавани – привлекателни условия на труд, подходящи възнаграждения, добри условия за професионално развитие, благоприятни условия за обучение и развитие на децата на медицинските специалисти, за работа на останалите членове на семейството и други. Тук, освен държавата, важна отговорност и роля имат органите за местно самоуправление. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Доцент Чакъров, заповядайте

крачка; изключително в положителна посока е уреждането на заплащането, новата форма и формулировка за специализациите в страната. Но за да имаме краен ефект – това, което бих искал да споделя тук пред Вас, е, че трябва да видим дали е достатъчно това. В Кърджалийска и в подобни области не само фокусът не е, но с оглед на това, че там има най-сериозна необезпеченост, с оглед на неблагоприятните практики на общопрактикуващите лекари може би е добре – виждам, че има готовност от Ваша страна, надявам се и от страна на НЗОК – заедно с представителите на общопрактикуващите лекари в съответната област, с оглед на специфичните условия, както посочихте накрая във Вашия отговор, и представителите на местната власт, тоест и седемте общини в Кърджалийска, естествено, и в другите области, да се намери диференциран подход за решаването на тези проблеми. Едва ли е необходимо да посочвам колко е важно на предния фронт общопрактикуващите лекари какви задължения имат и доколко може да се подобри дейността на системата на функциониране на здравеопазването. Така че си заслужават усилията. Разчитам на диалогичност от Ваша страна и готовност

с оглед на картината, която всички ние виждаме. Надявам се със съвместни усилия да има добри резултати и да се намери формулировка, така че да има покриване на местата, където наистина има неблагоприятни практики. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Господин Министър, заповядайте за дуплика.

казах преди малко, което отговаря и на Вашето предложение. Ние започваме преговорите с Българския лекарски съюз за 2020 г. Споменах също, че ще предвидим и някои нови, специфични критерии, които да отчитат онова, за което Вие говорите. Надявам се съвместно, заедно, наистина в добра колаборация да стигнем до онези критерии, които ще отчитат точно регионите, териториите и населените места, където има такъв проблем. Още със самото влизане в Министерството на здравеопазването направих анализ на човешките ресурси в системата. За съжаление, голямо намаление на броя на общопрактикуващите лекари, въобще на медицинския персонал във всичките му видове – най-ниската точка е някъде около 2000 – 2002 г. След това, и моите колеги преди това, пък и аз – мисля, че продължавам тази тенденция, правим крачки, но е много трудно да възстановим

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През миналия месец обществеността стана свидетел на решение на Министерския съвет за разкриване на многопрофилно лечебно заведение на територията на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, с промени в Закона за лечебните заведения от 1 април 2019 г. лечебните заведения за болнична помощ се създават с решение на Министерския съвет въз основа на комплексна оценка на потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта, приета с решение на Министерския съвет от 2018 г., и на представените документи от заявителя по реда на Закона за лечебните заведения. Комплексна оценка се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Когато в представените документи от заявителя е посочено, че лечебното заведение ще се финансира със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по процедурата се изисква и становище на НЗОК за възможностите за финансиране на съответните дейности. С решението на Министерския съвет, с което се одобрява създаването на лечебно заведение за болнична помощ, се определят: видът на лечебното заведение за болнична помощ, структурата, предвижданият брой легла за болнично лечение, медицинските дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури и срокът за реализиране на проекта, до който може да се подаде подаде заявление за издаване на разрешение по реда на Закона за лечебните заведения. В съответствие с гореизложените промени в Закона за лечебните заведения МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, е лечебно заведение за болнична помощ, което следва да се създаде с решение на Министерския съвет. Съгласно представения от заявителя проект новото лечебно заведение ще бъде многопрофилна болница за активно лечение, ситуирана в самостоятелна сграда, специално проектирана и изградена за целта, а тригодишният бизнес план за развитие на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, предвижда лечебното заведение да разполага със 107 легла и да изпълнява медицински дейности в обхвата на медицинските специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика. В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е изразено становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Габрово за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения. С оглед на това дейността на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, ще се осъществява при условията на чл. 59, ал. 1а от Закона за здравното осигуряване. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е изготвила оценка на потребностите въз основа на Националната здравна карта, според която в област Габрово напълно са изчерпани възможностите за разкриване на нови легла по някои от заявените медицински специалности, като гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, а по останалите заявени медицински специалности потребностите са ограничени. По реда на административната процедура, регламентирана изчерпателно в чл. 37а от Закона за лечебните заведения, въз основа на комплексна оценка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и предложението на министъра на здравеопазването е взето Решение № 513 от 26 август 2019 г. на Министерския съвет, с което се одобрява създаването на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, и което ще осъществява дейност само по медицинските

по Националната здравна карта и извършената комплексна оценка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Срокът, до който управителят на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, може да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за осъществяване на лечебната дейност по реда на чл. 47 от Закона за лечебните заведения, е определен също

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, пред мен са данните на Националния статистически институт, които са публикувани официално. Област Габрово е със 112 хиляди жители – в момента броят на болничните лечебни заведения е пет, с това ще станат шест. По брой на легла на 1000 души от населението на области в България, по данни на НСИ за 2018 г., тя се намира в средно положение – с 4,55 легла, като София, която е с близо 2 милиона жители, превъзхожда само с една единица област Габрово. А по отношение на преминал брой болни тя се намира в тройката на първенството – на трето място след София и Плевен. Тоест категорично – Вие си спомняте нашата дискусия за елементите, конфликтните точки при създаването на Националната здравна карта, как те бяха трактувани от Лекарския съюз, от регионалните комисии на Лекарския съюз, които участваха в тяхното формиране – не виждам никакъв смисъл дори в тези 47 легла, за които е получила разрешение болницата. При всички усилия, които се правят и от Здравната комисия, и от колегите в залата при гласуването на бюджета на НЗОК, за ограничаване на броя на леглата в България и на лечебните заведения, защото ние се намираме на първо място по брой на легла на глава от населението в Европа, намираме се на незавидно, едно от първите места по брой на хоспитализации – над милион и двеста хиляди, при всичките усилия на НЗОК и на Министерството за намаляването им през последните години, за мен е абсолютно странно това решение – то е необосновано. Това поставя още по-големия въпрос, който ние поставихме тогава при обсъждането на Заключителните разпоредби – по този повод, и не само по този, сме внесли нашата жалба в Конституционния съд: откъде накъде Министерският съвет ще взема решение за откриването на една или друга болница, като това е изцяло в компетенциите на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса? Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Министър. Уважаеми професор Михайлов, от Вашето изказване разбирам, че Вие поставяте под съмнение принципите и правилата, при които Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването е приел това решение. Ако добре си спомняте, защото виждам, че наистина тук има много добри специалисти в областта на здравеопазването, в първоначалния вариант бях предложил откриването на болниците, както се откриват и висши учебни заведения, да става от Народното събрание. Тогава Вашите мотиви бяха, че нямате тази компетентност и няма как Народното събрание това да го прави. А сега всъщност Вие излизате и казвате, че онова решение не е правилно. Ами като имате тази компетентност, защо отхвърлихте моето предложение тук да одобрявате откриването на новите болници? Благодаря Благодаря Ви. За съжаление, нямате възможност за отговор и отношение, професор Михайлов. Продължаваме със следващия въпрос, който сте задали – въпрос от народния представител Георги Михайлов относно трансплантационно лечение на български граждани извън територията на страната. Заповядайте

реплика на дупликата на господин министъра, а ще премина към следващия въпрос. През последните седмици станахме свидетели, като общественост, на две, коментирани широко от медиите, събития. Едното беше представянето на успешно трансплантирани български деца извън територията на страната – не искам да коментирам къде точно и с какви здравни проблеми са били те, като беше изтъкнато, че са събрани значителен брой средства, които практически са изтекли извън територията на страната. На фона на всичко това отново от медиите, и то с основание, беше коментирано задържането на група хора, които са предвиждали извършването на незаконна трансплантация в съседна нам държава по правила, които абсолютно противоречат на Закона. На 1 февруари 2019 г. с решение на Народното събрание ние Ви натоварихме за съставянето на бързи мерки, последва и анализ от Ваша страна, за подобряване състоянието на Трансплантационната програма в България във всичките ѝ направления. В рамките на академичния толеранс, така да го нарека, с двумесечно закъснение на 28 май Вие представихте в Народното събрание Доклад, по който имахме дебат. Сега през последните 30 дни освен с тези нелицеприятни факти според мен станахме свидетели и на още един факт, за който аз не смятам, че Вие носите някаква лична отговорност – прекъсването на контактите ни с болницата във Виена, която беше влязла в колаборация с българското Министерство по отношение на белодробните трансплантации. Позволих си да прочета публикувания от така наречената Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ анализ на трансплантационната дейност. Аз не бих нарекъл това анализ – това са данни от статистиката, и те продължават да затвърждават у мен, а и във всички хора, които са се занимавали и се занимават с трансплантационната дейност в Република България, впечатлението, че ние стоим в един много сериозен застой и беглите опити за анализ, които са цитирани тук, не биха могли да удовлетворят желанието и на добре подготвените български трансплантационни екипи, както и на цялата нация, за решаването на толкова важни проблеми, каквито са проблемите на болните, нуждаещи се от трансплантация. Моят въпрос към Вас е: е: споделете като принципал на Министерството на здравеопазването какво е състоянието на Националната програма в момента? Това, което е качено на сайта на Министерството, касае само насърчаване на донорството, но то не касае глобалния проблем в Трансплантационната програма в България. Как виждате Вие неговото решаване в обозримо близко бъдеще? Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов! Проектът на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията 2019 – 2023 г. обхваща всички видове органи на трансплантация трансплантация на български граждани в България независимо от тяхната възраст и предвижда мерки за идентифициране на всички потенциални донори. В този смисъл чернодробната трансплантация за деца може да бъде провеждана на територията на Република България при наличието на подходящ донор, включването на българския пациент в списъка на чакащите в България и при спазване на всички изисквания за качество на здравните грижи във всеки един етап на трансплантацията предтрансплантационна дейност, трансплантация, следтрансплантационна дейност с изследвания, наблюдения и лечение на реципиентите. Проектът на Националната програма беше публикуван за коментари и бележки на 14 август 2019 г. на официалната интернет страница на като към момента се обсъждат постъпилите предложения по документа. Между другото, аз промених и заповедта – вкарах и двама представители на пациентските организации. Те ще дойдат с конкретни предложения и наистина ще подобрим съдържанието и качеството на Програмата. За изпълнението на планираните мерки е предвидено и осигуряване на средства както за предтрансплантационните, така и трансплантационния и наблюдение, лечение, изследвания и други, за необходимата апаратура и стимулиране на координаторите по донорство – трансплантационните екипи и медицинския персонал, ангажиран с дейността. За целта ще се търсят възможности за осигуряване и на европейски средства. Независимо от това, с проектобюджета на Министерството на здравеопазването аз съм направил своята заявка пред Министерството на финансите. С предложените промени в Наредба № това е новото, което, надявам се, сте видели, разработени съвместно с представители на НЗОК, на родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебните заведения, в които тези деца се лекуват, е облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ. В момента извършването на трансплантация на органи, хемопоетични стволови клетки в чужбина може да бъде финансирано само в Европейския съюз, европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. Министерството на здравеопазването предлага това ограничение да отпадне и в случаите, когато трансплантацията не може да бъде извършена в България, такава да бъде финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина. Грижата за контакт и комуникация с трансплантационните центрове ще бъде не на пациента, а на отговорните публични институции – Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Извършените по този ред трансплантации ще бъдат финансирани от държавата. Промените са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването и до края на месец септември ще приключи обсъждането им. Страната ни полага всички необходими усилия, за да засили сътрудничеството за обмен на органи и да се присъедини към Евротрансплант като равноправен партньор. Показателно в това отношение е, че след създаването на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ България е предоставила по линията на Евротрансплант седем органа, четири от които бял дроб. Страната ни се присъедини и към FOEDUS – електронна платформа за обмен на органи между членовете на организацията. Предвид липсата на специалисти в страната, които могат да провеждат белодробна трансплантация, продължава сътрудничеството с отделенията по гръдна хирургия към Многопрофилна болница – Виена, за обучение на български специалисти. Четирима наши лекари вече преминаха краткосрочното обучение във Виенската болница, а през месец януари 2020 г. ще започне дългосрочното обучение на 16 наши специалисти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. След отговора следва реплика. Заповядайте, професор Михайлов – имате думата.

госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, в личен разговор с Вас помолих в този анализ и в мерките, които се предприемат, да се обърне сериозно внимание на клетъчната трансплантация. Аргументирах се пред Вас. След това имаше заявка от страна на Ваш заместник към основната структура, ангажирана с този проблем в България, но отново в този анализ и отново всичко това, което се говори в България, клетъчната трансплантация, която е стратегически фрагмент от цялата Трансплантационна програма по моя преценка, а тя е съвсем обективна като специалист, се неглижира. Затова Ви моля в началото на моите бележки да обърнете сериозно внимание на това и надявам се в следващите месеци, когато се формира бюджетът, наистина да се обърне внимание и на този фрагмент от Програмата. Колкото до това, което Вие отбелязахте, не бих се съгласил всяка позитивна промяна в Република България по отношение на здравеопазването да става след печален случай. Вие си спомняте случая, който се коментира юни месец, спомняте си фактите, които бяха изнесени по този случай – не искам сега тук да занимавам и колегите, и уважаемите зрители, и слушатели на парламентарния контрол с печалните факти тогава около историята на заболяването на едно българско дете, та чак тогава да стигнем до идеята какви нонсенси се извършват в осигуряването на достъпа на подобни пациенти до лечение, участието на техни родители в механизма за достигане до лекарства и така нататък. Пожелавам Ви от все сърце – и на Министерството, и на България, тези проблеми предварително да се решават в страната, а не да се стига до тяхното решение, след като се случи един или друг печален факт. По-важното в случая – и затова се надявам да има диалогичност, но истинска диалогичност сега, при конструирането на бюджета. Ние сме внесли, знаете вероятно, Законопроект за изменение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в който се опитваме с най-добронамерено желание да улесним част от логистиката, не казвам цялата логистика на трансплантационния процес, като в Закона, който предлагаме, изменението на Закона, изрично е записано финансирането, нарочното финансиране на тази програма. За мен ще бъде изключително удоволствие, надявам се да го получа, членовете на Здравната комисия, нашата парламентарна група да получат достъп до дискусиите за бюджета в това отношение и когато стигнем до неговото приемане, предварително на заседанията на съответните комисии да не се стига до това галопиране през цифри, с които със силата на мнозинството да се решават нещата, а наистина по един консенсусен начин ние да намерим това решение в бюджета, което трябва да реши тези толкова сериозни и толкова раними проблеми на здравеопазването в Република България. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов. Дуплика, господин Министър. Уважаеми професор Михайлов, може да бъдете сигурен, че не съм от хората, които обичат да вървят след събитията – поне досега не съм го показал като поведение. Защо сега променяме Наредба № 2? Защото до лятото ние бяхме сключили Споразумение с Виенската болница не само за обучение, но и за трансплантации на български граждани. За съжаление, не само в Австрия, във всички европейски държави извършването на трансплантации на чужди граждани беше прекратено. Не е български проблем. Това е проблем на Европа. То бе прекратено по две причини: първо, поради липса на достатъчно донори, второ, поради липса на персонал. Забележете – на сестрински персонал, поради което всичките трансплантационни центрове изпратиха писмо до всички останали държави, че спират приемането за трансплантации на чужди граждани, чужди граждани, защото не могат да обслужват и собствените си граждани. Това ми даде правото и основанието веднага да задействам промяната в Наредба № 2 и, както виждате, тя буквално след 10 дни, като свърши общественото обсъждане на сайта на Министерството, ще я подпиша и тя ще стане факт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Уважаеми колеги, преди да продължим, ще прочета едно съобщение. В Клуба на народния представител ще бъде открита изложба, посветена на 70 години от установяването установяването на дипломатическите отношения между България и Китай. Тя представя творбите на шестима китайски и седем български художници, които отразяват естеството на културите на двете страни. Експозицията разкрива приятелските връзки между България и Китай. Всички народни представители са поканени на откриването. Продължаваме с парламентарния контрол. Въпрос от народния представител Георги Гьоков относно въздействието на опасните количества серен диоксид във въздуха върху здравето на българите. Заповядайте, имате думата.

замърсяване със серен диоксид“. Въпреки че то остана някак си настрани от общественото любопитство, от него става ясно, че България е единствената държава в Европейския съюз, класирана в топ 20 на най-големите замърсители със серен диоксид в света, въпреки че – за сравнение мога да го кажа, по територия заемаме 111 място, а по население 101 място. Серният диоксид е изключително опасен замърсител на атмосферния въздух и постъпва в организма чрез При високи концентрации абсорбцията му достига до 90% в горните дихателни пътища, по-малко в ниските отдели на дихателната система, действа силно дразнещо върху очите, лигавицата, кожата и дихателните пътища. При тежки отравяния може да се наблюдава бронхоспазъм, белодробен оток, остра обструкция на дихателните пътища пътища и пневмония. Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушаване на имунната защита на белия дроб и увеличаване на съществуващите белодробни и сърдечно-съдови заболявания. Това са неща, които трябва да будят тревога у здравните власти в България, и у тези, които се занимават с екология, разбира се. Уважаеми господин Министър, аз си задавам въпроса с ясното съзнание, че няма как да не Ви тревожат тези неща, но все пак трябва да излезем пред българската общественост с някаква ясна позиция по тези обгазявания на хората. Затова Ви питам: притеснява ли Ви изнесеното в данните на „Грийнпийс“ – Индия, има ли изследвания и анализи за въздействието на серния диоксид върху здравето на българите, конкретни изследвания за българите по райони в рисковите райони най-вече? Най-важният въпрос, господин Министър, е: какви превантивни мерки за опазването на здравето на българите от въздействието на опасните количества серен диоксид във въздуха ще набележи и приложи Министерството на здравеопазването и, разбира се, в какви срокове? Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Министър Ананиев, заповядайте за отговор на поставения въпрос. МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, националният компетентен орган по въпросите на околната среда, включително превенцията и контрола на замърсяващите въздуха емисии, е Министерството на околната среда и водите. Основният нормативен документ относно качеството на атмосферния въздух е Законът за чистотата на атмосферния въздух. водите провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие, а неговите териториални контролни органи – регионалните инспекции по околната среда и водите, и общинските власти осъществяват контрола и управлението на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия. В изпълнение на хоризонталната политика по опазване на общественото здраве е издадена и Наредба № 12 от 2010 г., с която се урежда и установяването на алармени прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон, както и информационен праг за озон. Отчитайки медицински доказания факт, че замърсяването на въздуха безспорно вреди на човешкото здраве, Министерството на здравеопазването чрез териториалните си структури – регионалните здравни инспекции, и експертизата на Националния център по опазване на общественото здраве изготвя препоръки към общинските власти, които следва да бъдат включени в действащите и актуализирани общински програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Ефективни мерки, с които би се постигнало редуциране на нивата на атмосферните замърсители и ограничаване на вредните им въздействия върху здравето на населението, следва да са насочени към: основните регионални емитери, свързани с внедряването на най-добрите налични техники и пречиствателни съоръжения; газифициране на населените места с оглед намаляване на емисиите на прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди от битовото отопление; регламентиране на стандарти за качеството на твърдите горива и ефективността на отоплителните уреди; залесяване на общинските терени; възстановяване и поддържане на озеленителните пояси; преустановяване и недопускане на нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци, и други.

тази година – само преди няколко дни. В Програмата са предвидени редица политики и мерки, които следва да бъдат проведени за намаляване на емисиите в периода 2020 – 2030 г. Включени са всички държавни органи и ведомства, регламентирани са ангажиментите им за опазване на факторите и компонентите на околната среда, а оттам и за опазване на общественото здраве. Уважаеми господин Гьоков, убеден съм, че с общи усилия отговорните институции, общинските и областните администрации ще успеят да създадат необходимата организация и ще предприемат съвместни действия за подобряване качеството на живот и осигуряване на условия за увеличаване продължителността на живота на българските граждани в добро здраве. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Гьоков, отново имате думата. аз съм задал въпрос и към Вас, и към министъра на околната среда и водите, ще задам същия въпрос и към министъра на енергетиката. Във Вашия отговор се съдържаха повече мерките, които са взети и се вземат от страна на държавата в лицето на Министерството на околната среда и водите, но но знам, че няма как Министерството на здравеопазването да няма отношение по този въпрос, още повече че през месец юли тази година има вече заведено второ дело срещу страната ни пред Съда на Европейския съюз във връзка с качеството на въздуха от Европейската комисия и то именно за серния диоксид, и това, след като страната ни беше осъдена през 2017 г. за високи норми на фини прахови частици. Може би трябваше да Ви питам във въпроса си какви са резултатите от високото високото съдържание на фините прахови частици, защото по-нататък ще Ви кажа няколко цифри, които Вие няма как да не ги знаете, но според Годишния доклад на Евростат за смъртността в Европейския съюз, обобщават данните за 2015 г., България е начело на на статистиката на Европейския съюз по смъртност на населението. При средно около 1000 починали на 100 000 население в Европейския съюз, в България те са 1600. През 2019 г. нещата надали са се придвижили в положителна посока, по-скоро са се задълбочили. Най-честата причина, наред със сърдечните удари, инсултите и онкологичните заболявания, е заболяванията на дихателната система. Затова действията на серния диоксид върху дихателната система като правило се съчетават с влиянието на праха и се получава една убийствена комбинация. Няма да се спирам, тъй като няма и време, на продължителността на живота в България, но хубаво е, когато се борим против тези замърсявания, да има едно обединение на всички засегнати страни. В случая – Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на енергетиката, ако щете и Министерството на икономиката, за да може да се набележат комплексни мерки, да защитим българина и да направим така, че малко повече да живее и малко по-здрав да бъде. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков. Министерствата не са засегнати страни – те са отговорните страни за проблема. Заповядайте, господин Министър. Уважаеми господин Гьоков, наистина това е хоризонтална политика – опазването на въздуха и грижата за здравето на българските граждани. Затова и ние преди една седмица – на 11, приехме Национална програма, в която, ще Ви помоля да я отворите, да видите всички ангажименти на институциите, които са свързани с този процес. Ангажиментът на Министерството на здравеопазването на този етап е да даде указания, когато се достигне критичната точка на замърсяването да дадем указания на местните власти – те да отразят мерките, които предвиждаме в техните местни програми. Ние наистина си изпълняваме абсолютно стриктно нашите задължения, но трябва да обединим усилията на всичките институции. Това мисля, че сме го постигнали с Националната програма и аз съм убеден, че ще има добър ефект от нейното изпълнение. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Господин Министър, един от основните Ви приоритети, който подкрепихме единодушно, беше изграждането на Национална педиатрична болница. След дълги разисквания, емоционални на моменти, беше избрана и подходяща според Вашия екип постройка – недостроена сграда на територията на Александровска болница, в резултат на което Вие продължихте процедурата и пуснахте обществена поръчка на база инженеринг. Още в началото обаче се появиха мнения от компетентни специалисти, които поставиха под въпрос възможностите тази сграда да изпълни предназначенията, които ще ѝ бъдат възлагани. За какво се касае? Появиха се мнения, че спирането на строежа навремето, преди повече от 30 години, е било на базата на едно потъване, на поддаване на почвата в местността, в която тя е построена. Това следва да се установи с конструктивно обследване. Затова моят въпрос към Вас е: преди всичките дейности по пускане на обществената поръчки, направено ли е конструктивно обследване на сградата за нейните възможности, защото наистина елементът премахване на горните два етажа, за да не увеличим товара на сградата, ми звучи малко като неспециалист, не много добре? Ако е направено конструктивното обследване, какви са резултатите от него? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доцент Йорданов. Уважаеми министър Ананиев, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема професор Клисарова, доцент Йорданов и доктор Тимчев, сградата, определена за нова педиатрична болница, е обследвана през месец февруари 2019 г., като заключението от конструктивното обследване е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. Препоръчано е да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетонните елементи, както и да се усилят подовите конструкции и стоманобетонните шайби. Изготвени са количествени сметки за препоръчаните видове работи и същите са част от дейностите, включени в обществената поръчка за извършване на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на Националната многопрофилна детска болница. Резултатите от конструктивното обследване са публикувани в електронна преписка на обществената поръчка на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и всеки, който иска, може да се запознае с тях. В обществената поръчка е посочено, че всеки, който иска да се запознае с пълното конструктивно обследване, може да го направи на място в сградата на Министерството на здравеопазването през целия срок за подаване на офертите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Доцент Йорданов, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Ще се радвам нещата да протекат без проблеми. Ние ще следим, защото хората, които биха изявили желание, по тяхно мнение в медиите, считат, че сумата, която е определена, не е достатъчна именно поради необходимостта от допълнителни мерки, които трябва да се предприемат, за да бъде укрепена сградата. Искрено желаем тя да се случи

Уважаеми доцент Йорданов, изграждането на Детската болница е един от основните приоритети не само на Министерството на здравеопазването, а на редица поколения, които чакаха нейното изграждане. Финансовият ресурс няма да бъде пречка за изграждане на болницата – каквото трябва, ще се направи. Благодаря

Уважаеми господин Министър, в съответствие с един от приоритетните проекти на Вашето управление – „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, би следвало до края на годината да приключи обучението на около 7000 медицински специалисти в спешната помощ. Въпросът ми към Вас е: смятате ли това за реалистично и какъв е Вашият график за изпълнение на Проекта? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви – точен, кратък въпрос. Заповядайте за отговор, господин Министър.

помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на Проекта е 7 млн. лв., които са сто процента безвъзмездна финансова помощ. В изпълнение на дейностите по Проекта е изграден и оборудван

До момента са изпълнени всички подготвителни дейности – доставено, монтирано, и пуснато в действие е заложеното в Проекта специализирано и технологично оборудване, и обзавеждане. Избран е изпълнител, който ще проведе обученията на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и на служителите от спешните отделения. Предстои сключване на договора с избрания изпълнител. Поради отказ от страна на класирания на първо място участник по проведената обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика“, става въпрос за пътни, нощувки, хранене, кафе паузи за обучаващите, Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка в условията на спешност, позовавайки се на чл. 74, ал. 4 от Закона за обществените поръчки за избор на нов изпълнител. С цел оптимизиране на дейностите и постигане на допълнителни ползи за системата на спешната медицинска помощ като резултат от изпълнението на Проекта, същият бе изменен, като пред Управляващия орган Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ успешно бяха защитени допълнителни дейности, като създаване на онлайн система за дистанционно обучение чрез разработване на специализиран софтуер за осигуряване на теоретично и практическо обучение на участниците в обученията, закупуване на високотехнологично оборудване и създаване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми. Крайният срок за изпълнение на Проекта е 31 декември 2019 г. С цел успешно изпълнение на горецитираните дейности между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, тече процес на подписване на анекс към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който срокът на Проекта ще бъде удължен до 31 декември 2020 г. Това ще гарантира успешното провеждане на първоначалното и периодичното обучение на служителите от системата на спешната медицинска помощ съгласно заложените индикатори в Проекта. По отношение графика на изпълнение на Проекта Ви информирам, че към момента същият се изпълнява текущо, като изцяло е приключено изпълнението на част от дейностите по Проекта. Изготвен е анализ на нуждата от обучение на служители от системата на спешната медицинска помощ, създадени са методика и програми за първоначално и периодично на всички категории персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения и са разработени методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в спешната медицинска помощ. След сключването на Допълнително споразумение, касаещо удължаване на срока за изпълнение на дейностите,

17-годишната си практика като такъв лекар съм провел два такива курса, организирани точно от Министерството на здравеопазването. Това, което ми говорите за онлайн обучение, и то практическо, не мисля, че ще бъде приложимо точно за практическото усъвършенстване и придобиване на уменията, които трябва да имат работещите в Спешната помощ. Това трябва да се осъществява в такъв един учебен център и това е хубаво. Имаше проблеми с този учебен център. В момента има ли директор този учебен център и колко човека работят там? Исках да чуя някакъв график: как ще преминат тези 7 работещи в системата на спешната медицина до края на тази година, като казвате, че всичко друго е осъществено? Всъщност една голяма сума, която ще осигури битовизмите на командированите тук, в София, за да се обучават, е пречката да се осъществи това обучение. Сигурен съм, че и учебните програми са направени. Има ли опасност въобще този проект да бъде загубен и ще търпи ли Министерството неустойки по изпълнение на този договор? На това също трябва да отговорите, защото работещите в системата дори не са чули, че ще има такъв обучителен курс. Въобще нещо ще се предприема ли и така нататък? исках и това беше целта и на моя въпрос – все пак да осветлите докъде е стигнал този проект. И тъй като аз за втори или за трети път Ви задавам този въпрос, явно с още една година ще го удължим.

Може да бъдете сигурни, че Проектът ще бъде изпълнен. Спомняте си, в началото на мандата всички проекти в Министерството бяха замразени. Сега всички се изпълняват. И ако не са обжалванията по Закона за обществените поръчки, след три месеца щяхме да имаме и електронна карта, и електронна рецепта и електронно направление. За съжаление, обжалванията удължават срока за изпълнение на проектите, но така или иначе те ще бъдат изпълнени. Благодаря. Благодаря Ви, министър Ананиев. Следва въпрос от народния представител Валентина Найденова относно изплащането на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания от Националната здравноосигурителна каса, считано от 1 януари 2020 г.

С бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. се направиха изменения и допълнения в членове 23 и 45 от Закона за здравното осигуряване, с което Касата се задължава да изплаща медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания. Във връзка с това моля, господин Министър, да ми отговорите: ще бъде ли изпълнен заложеният срок в § 43, т. 3 от Закона за бюджета на Националната каса за 2019 г.? Каква е готовността на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса да изпълни законовите текстове, свързани с чл. 23 и чл. 45

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Найденова! Министерството на здравеопазването е предприело необходимите организационни и подготвителни действия с оглед въвеждането и изпълнението на цитираните от Вас членове 23 и 45 от Закона за здравното осигуряване, в това число и в изпълнение на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания, съгласно който Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса съвместно изработват утвърждават механизмите и стандартите по чл. 73, ал. 3 от същия закон в срок до края на месец септември 2019 г. Създадена е Междуведомствена работна група със задача на основание чл. 73, ал. 4 от Закона за хората с увреждания да изработи механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания по чл. 73, ал. 3 от същия закон, както и да анализира необходимостта от иницииране на други нормативни промени по осигуряване условията за прилагане на подхода за финансиране и предоставяне на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, които от 1 януари 2020 г. ще се осъществяват от системата на здравеопазването. Междуведомствената работна група включва представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителната агенция по лекарствата. Обсъдени са опитът, трудностите и проблемите, които среща социалната система при предоставяне на помощни средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, както и обстоятелствата, налагащи прехвърлянето на финансирането към здравната система. Разгледани са разписаните в чл. 73, ал. 4 от Закона за хората с увреждания понятия „механизъм и „стандарти за качеството на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия“ с оглед дефиниране на тяхното съдържание. На база на извършен анализ и на натрупания опит, опит, трудности, проблеми при предоставяне на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се изготвят съответните нормативни промени, свързани с финансирането и предоставянето им в Националната здравноосигурителна каса. Механизмите и стандартите за качеството на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания по чл. 73, ал. 3 от Закона за хората с увреждания ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществени консултации в законоопределения срок. В момента същите се финализират като промени в съответните два подзаконови нормативни акта, а именно Наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия и Наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване. На този етап е идентифицирана необходимостта от правно прецизиране на разпоредбата по чл. 73, ал. 3 от Закона за хората с увреждания и съответната промяна с предложена заключителна разпоредба в Проекта на закона за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се предлага точното посочване в разпоредбата на подзаконовите нормативни актове, в които следва да бъдат включени механизмите и стандартите. Срокът на общественото обсъждане на Законопроекта приключи на 18 септември 2019 Предстои финализирането му и внасянето му за одобрение в Министерския съвет. Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимите мерки с оглед осигуряване прилагането на чл. 23 и чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, така че той да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Благодаря.

Благодаря, господин Министър. Уважаеми колеги, Вие чухте, че Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, както и Националната здравноосигурителна каса нормативно са готови за този процес. Уважаеми господин Министър, искам и на нещо друго да Ви обърна внимание и си позволявам да го направя – нещо малко по-скромно, а то е: има ли Националната здравноосигурителна каса чисто административна готовност да посрещне това предизвикателство? В личен план смятам, че тази готовност все още не е изпълнена, тъй като знаем, че Националната здравноосигурителна каса се намира предимно в павилионни помещения, на павилионен

ако има такива изградени чакални, в Националната здравноосигурителна каса, за да могат да получат нещата, които по закон им се полагат. Още нещо, ще отида и по-нататък. Мисля, че трябва отсега да се подготвим за по-добро обслужване, защото ще възникнат жалби, ще възникнат проблеми с контрола, със санкциите, които Касата трябва да упражнява. Ето защо смятам, че в тази насока не би трябвало да се изпуска Вашето внимание. Ние сме готови да подкрепим всяко нещо от законодателна гледна точка, но ще помолим и другата част, за да могат хората да бъдат посрещнати така, както е редно – да бъдем готови. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Найденова. Господин Министър, не желаете да се възползвате от правото на дуплика. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Валентина Найденова относно бъдещи действия по стабилизацията на Многопрофилна болница за активно лечение „Професор Параскев Стоянов“ АД – град Ловеч.

Вие предприехте твърде много мерки за стабилизация на Многопрофилна болница за активно лечение „Професор Параскев Стоянов“ АД – град Ловеч, нещо, за което ние с моя колега Милко Недялков сезирахме отдавна. Моля да ми отговорите на следния въпрос: предвиждате ли да бъдат приватизирани отделни обособени части и дейности в същата болница? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви – кратък и ясен въпрос. Очакваме отговора – заповядайте, господин Министър.

в което държавата притежава 69,92 на сто от капитала, а останалата част е разпределена между общините от региона. Условията и редът за осъществяване на приватизационна процедура нормативно са уредени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. По отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала в чл. 1, ал. 2 от Закона е дефинирано понятието „приватизация“, а именно: „прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, или на чуждестранни лица на дялове или акции, собственост на държавата или общините от търговски дружества; дялове или акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; обособени части от имуществото на търговските дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“. Посочих всичките възможни опции, които предвижда Законът за приватизация и следприватизационен контрол. В тази връзка следва да се има предвид, че всички лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, са включени в Забранителния списък за приватизация съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като редът за продажбата на обособени части от тях е императивно уреден – в чл. 28, алинеи 9 и 10 от същия. В допълнение – т. 2 от § 2 от Допълнителните разпоредби на този закон дефинира и понятието „обособена част от лечебното заведение“. Тя е такава, която не е свързана пряко или чрез нея не се осъществява лечебна дейност на същото лечебно заведение и може самостоятелно да осъществява стопанска дейност, недвижим имот, както и незавършени обекти на строителство – собственост на лечебното заведение. И накрая, по въпроса, който най-много Ви интересува. Предвид гореизложеното Ви информирам, че в Министерството на здравеопазването

Благодаря за отговора, че в Ловешката болница няма инициирана процедура за приватизация, още повече че ние вече виждаме първите решения на Министерския съвет за продажба на активи на Министерството на здравеопазването в тази посока и това беше поводът да Ви задам този въпрос. Аз не получих отговор за бъдеща приватизация вече на дейности, защото активите са едно, а дейностите са друго. Вие ми казахте само и ми отговорихте за активите, че не се предвижда такава приватизация или обособени части. Какво ще стане с дейностите? Няма да давам пример за това което беше забранено, което се стопира от Ваша страна, откакто Вие сте министър, за което всички Ви благодарим, във Врачанската болница. Все пак процесът за приватизация на дейности – той стои и евентуално точно в тези болници, които са най-застрашени, би могло това да се случи и затова втората част от моето питане беше и по отношение на приватизация за дейности, за което бих искала да чуя и за там един сериозен отговор.

няма вероятност или действие от страна на Министерството на здравеопазването да извършваме приватизация на дейности. Това не означава, че ние заедно с ръководството на болницата, заедно с обществеността в града няма да обсъждаме въпрос за оптимизиране на дейности и повишаване ефективността на тези дейности, но за приватизация на дейност на този етап нямаме такова намерение. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Следва въпрос от народния представител Станислав Владимиров относно състояние на центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник. Заповядайте, уважаеми господин Владимиров.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 за пореден път ще Ви задам въпрос, свързан със състоянието на спешната медицинска помощ в Перник. За съжаление, за времето от началото на мандата до днес почти нищо не се е променило към по-добро. На територията на област Перник функционират пет центъра за спешна помощ в общините Перник, Радомир, Трън, Земен и Брезник. Те продължават да разполагат с остаряла апаратура, която е крайно недостатъчна, и има недостиг на линейки и специалисти. Проблемите на спешните центрове в малките общини се задълбочават, а за възможността на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник да функционира нормално, помага единствено това, че се намира в сградата на Многопрофилната болница „Рахила Ангелова“. спешните центрове в Трън, Земен, Брезник и Радомир има лекари, които не са мобилни, когато линейката е на адрес. Поради това достъпът не само до болнична, а и до спешна помощ на жителите на малките общини е изключително затруднен. Често се налага болните да се извозват с лични автомобили повече от 50 км до областната болница. Въпреки всичките заявки за подобряване на нивото на спешната помощ в област Перник от Ваша страна и на директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник хората често не могат да получат адекватна помощ. Уважаеми господин Министър, за пореден път Ви задавам въпроса: ще бъдат ли предприети мерки за подобряване на материалната база на центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник? Какви и кога? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Владимиров. Министър Ананиев, заповядайте. Имате думата за отговор на поставения въпрос. Център за спешна медицинска помощ – Перник, е създаден с Постановление № 195 от 11 октомври 1995 г. Същият е структуриран с пет филиала за спешна медицинска помощ, разкрити в градовете Перник, Радомир, Земен, Брезник и Трън.

и четири стационарни екипа, разкрити във филиалите, в които няма лечебни заведения за болнична помощ с разкрити спешни отделения. За осъществяване на дейността си Центърът за спешна медицинска помощ е оборудван с 18 броя линейки, 10 от тях са основни, с които мобилните екипи изпълняват ежедневните си дежурства, и осем са резервни; 14 от линейките са закупени през 2007-а, 2008-а и 2009 г.; две през 2015 г. и две през настоящата година. Ръководството на Центъра е разпределило наличните линейки, съобразно теренните условия за всеки един филиал за спешна медицинска помощ. Разпределението по две линейки за всеки филиал извън град Перник позволява осигуряването на адекватна спешна медицинска помощ на обслужваното население по всяко време на денонощието. Наличното медицинско оборудване в линейките и стационарните екипи е достатъчно за диагностика и реанимационни действия. Във всяка линейка е налице ЕКГ-апарат, дефибрилатор, апарат за механична вентилация, аспиратор, реанимационна чанта, кислородна инсталация, глюкомер, пулсоксиметър. Създадено е погрешно впечатление, че наличното медицинско оборудване е старо и амортизирано, но поради ниската му натовареност във филиала от типа на тези в област Перник то е напълно годно и използваемо. Анализирайки състоянието на материалната база и човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ от страна на Министерството на здравеопазването, се предприеха конкретни мерки, а именно: за подобряване заплащането на труда на работещите в системата на спешната медицинска помощ в рамките на бюджета на Министерството за периода от 2015-а до 2019 г., ежегодно се осигуряват допълнителни средства, като през 2019 г. увеличението достигна 63% спрямо изходното ниво през 2014 г. За подобряване на материалната база е разработен голям инвестиционен Проект в подкрепа за развитие в системата за спешна медицинска помощ, по който ще се осъществи изграждането на нови, обновявани и реконструирани сгради, в които са разположени центровете за спешна медицинска помощ и цялостна промяна на автопарка

за реплика. Уважаеми господин Министър, неслучайно започнах въпроса си с това, че аз този въпрос Ви го задавам за пореден път в рамките на две години и няма никаква разлика в отговора Ви. Единствената разлика, е, че мобилните екипи са намалели от 14 на 11 и тенденцията не е позитивна, такава каквато Вие я казвате. Аз знам, че това е проблем в цяла България, но в област Перник ние закрихме всички болници и остана само Окръжната болница „Рахила Ангелова“. И можете да си представите, особено малките населени места, които са отдалечени от областния център, през какви препятствия минават, за да могат да получат адекватна помощ. Единственият им шанс е през спешната помощ и това, което на Вас Ви дават за пореден път от Перник като информация не е коректно – че има оборудвани линейки, че има екипи, които постоянно могат да реагират. В малките общини, ако екипът е на адрес с линейка, ако има евентуално екип, той не е мобилен. е мобилен. А за Проекта, който за пореден път ми отговаряте, аз вече две години слушах. Преди две години Вие ми казвате, че Проектът се движи много добре. Той изтича 2020 г. – това е само след

Надявам се, хубаво е, че и господин Борисов в момента е тук, в дупликата си действително малко по-конкретно да ми отговорите, защото ролята на народния представител, когато задава въпрос на министъра, е да може след това, отивайки в региона си, ние действително да отговаряме конкретно на въпросите, които ни задават ежедневно.

В един мой предишен отговор имах възможността да Ви кажа, че когато постъпих на този пост, всичките проекти в Министерството на здравеопазването бяха замразени. В рамките на един много кратък период от време аз успях да възстановя и да не загубя нито един лев европейски пари, само и само тези проекти да бъдат изпълнени, и то за защита здравето на хората. За Перник специално в момента сме подготвили обществената поръчка, която е свързана с ремонта, строителството и реконструкцията на тези сгради, за които казах преди малко. Линейките се дават по график, за апаратурата, която ще бъде оборудвана и е за самите центрове, обществената поръчка тече и в най-скоро време ще бъде обявен съответно победителят, който ще изпълнява тази поръчка. Не съм виновен аз, че няма обществена поръчка в България, която да не се жали. Процедурата по жаленето води дотам, че проектите закъсняват с няколко месеца, а да не кажа по някой път и с година. Цялата организация от Министерството е направена, всичко ще бъде направено както трябва, нямаме оплакване до този момент, че някой човек е пострадал, не дай си боже, с фатален край, заради това че Спешната медицинска помощ на територията на област Перник не си е свършила работата. Благодаря